poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 109 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja

glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je su u sali prisutno 110 narodnih poslanika i da imamo uslove za nastavak našeg rada.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika

Te fabrike, kako čujemo, zapošljavaju po nekoliko stotina radnika, a neke od njih i po nekoliko hiljada. Rezultati toga, a to nam je i predsednik Vlade ovde potvrdio pre nekoliko dana, imaju za smanjenje stope nezaposlenosti sa 26%, koliko je bilo pre par godina, na 15,2%. To je zaista za pohvalu i poštovanje i SDA Sandžaka ove rezultate ceni kao vrlo dobre i ohrabrujuće, ali ima i obavezu da ukaže da u Sandžaku, gde tradicionalno žive Bošnjaci, tih rezultata nema.U

pa je primera radi u Novom Pazaru oko 50%, a u Tutinu oko 75%. Ovakvo stanje u Sandžaku nije od juče već traje duži niz godina, a za posledicu ima odlazak radno sposobnog stanovništva van granica ove zemlje uglavnom za Nemačku, a i u druge zemlje zapadne Evrope. Taj odlazak često bude trajan, dakle bez povratka.Proces odlaska radno sposobnog stanovništva van granica zemlje je intenziviran u ovoj godini, a posebno je izražen u Tutinu. Prema podacima agencija koje vrše prevoz putnika, samo iz Tutuna je u ovoj godini zemlju napustilo oko 5.000 ljudi u potrazi za poslom.

kako bi se smanjila nezaposlenost u Sandžaku i kako bi prestala potreba za odlaskom radno sposobnog stanovništva van zemlje u potrazi za poslom? Ovo pitanje se odnosi naravno na ceo Sandžak, ali bih molio da se posebno tretira Tutin, jer je tu situacija najteža.Drugo moje pitanje je takođe za predsednika Vlade, ali i za ministarku Zoranu Mihajlović, a tiče se izgradnje puteva u Sandžaku. Naime, poznato da su putevi Tunin-Novi Pazar i Sjenica-Novi Pazar među najlošijim i najopasnijim u zemlji, a put Tutin-Novi Pazar je na granici upotrebljivosti.Pre nekoliko godina tadašnji ministar Dinkić je potpisao jedan ugovor sa jednom turskom bankom, a za izgradnju ova dva putna pravca. Posle toga je delegacija, odnosno ekipa iz Turske u društvu sa tadašnjom ministarkom za NIP Vericom Kalanović obišla teren, data su obećanja da će se putevi raditi. U budžetu Republike Srbije su date garancije, odnosno te garancije su se provlačile nekoliko godina, ali do izgradnje nije došlo. Pre neki dan imamo reprizu tog dešavanja. Naime, ponovo je jedna ekipa iz Turske, sa predstavnicima našem Ministarstva građevinarstva i predstavnicima lokalnih samouprava iz Tutina, Sjenice i Novog Pazara obišla ove putne pravce i opet smo čuli obećanja da će se ovi putevi raditi ubrzo i još da će se raditi i put Tutin-Sjenica. To je opet izazvalo neku nadu i radost kod građana tog područja. Nažalost, radost bi bila potpunija da je pomenuti put Sjenica-Prijepolje, međutim, on ni ovog puta nije pomenut.No,

da li je ova obnovljena priča ozbiljna, odnosno da li će se i kada raditi putevi Tutin-Novi Pazar, Sjenica-Novi Pazar i Tutin-Sjenica?

kojima se obavezuju da plate naknadu za odvodnjavanje za dve godine, odnosno za 2015. i 2016. godinu u roku od 15 dana. Pitam – zašto za dve godine, za jednu unazad, a za jednu unapred? I zašto taksa za odvodnjavanje, odnosno naknada za odvodnjavanje nije bila naplaćena prošle godine? Zašto građani tu naknadu ne mogu da plate kvartalno, kao i porez na imovinu?Građani su ogorčeni. Dobili su i po 70, 40, 50 hiljada dinara da plate u roku od 15 dana, pa me interesuje zašto to nisu mogli da plate kvartalno? Zašto je naknada za odvodnjavanje drastično poskupela i koliko je to u dinarima, a ne u procentima u odnosu na prošli period? Zašto visina naknade varira od opštine do opštine, pošto se plaća po klasi zemljišta? Koliko je konkretno po klasi zemljišta po hektaru? Molim da mi se odgovor da u dinarima, a ne u procentima.Kolika je naknada za odvodnjavanje npr. za prvu klasu zemljišta po hektaru u Kuli i u Valjevu, pošto se naknade od opštine do opštine razlikuju?Pravo žalbe je praktično ukinuto. Prvo treba da se plati ta naknada za odvodnjavanje, jer posle 15 dana kreće prinudna naplata i kamata, a onda može paor ili već ko, građanin, da se žali Upravnom sudu, pa ako Upravni sud presudi, država refundira taj novac. U nedostatku informacija građani obijaju šaltere poreskih uprava po svojim opštinama, traže raznorazne informacije ili rešenja, a znamo kakav je odnos naših službenika prema građanima, tako da tu stvarno postoje velike neprijatnosti.Prinudna naplata se sprovodi u posebnom administrativnom postupku poreske uprave, dakle, ne preko suda i privatnih izvršitelja. Šta to konkretno znači? Rešenje o naknadi za odvodnjavanje nisu izdale opštine, gradovi, već Ministarstvo finansija, odnosno poreska uprava, jer naknada za odvodnjavanje ide u republički prihod. Ali, interesuje me šta je npr. u Ruskom Krsturu, u selu u kome ja živim, odvodnjeno od 2015. do 2016. godine? Ko je zadužen za održavanje primarne, ko je zadužen za održavanje sekundarne mreže odvodnjavanja?U kulskoj opštini, iz koje dolazim, to nije slučaj. Paori se bore sa podzemnim vodama, koje im uništavaju njive. Kanal Dunav-Tisa-Dunav je zagađen i nisu prečišćeni kanali sa njiva koji odvode vodu do velikog kanala, pa zato interesuje za šta su zadužena vodna preduzeća, za šta su zadužene opštine, odnosno još jednom pitam ko je zadužen za primarno, a ko za sekundarno održavanje?Poslednje pitanje koje pitam je šta je naknada za odvodnjavanje? Ko kontroliše da li je vodno preduzeće potrošilo novac koji su građani uplatili za odvodnjavanje?

bih želeo da postavim nekoliko pitanja, najpre, predsedniku Vlade Republike Srbije, gospodinu Aleksandar Vučić.Prvo pitanje je u vezi sa njegovom jučerašnjom izjavom da će prvi u regionu, i uvek prvi u svemu, naravno, uspostaviti kontakt sa novom američkom administracijom, pa me zanima da li će to uraditi preko Hilari Klinton, Bila Klintona ili drugih svojih prijatelja u bivšoj klintonovskoj američkoj administraciji ili preko koga? I kako se nada uopšte da uspostavi kontakte sa novom američkom administracijom posle direktne podrške porodici Klinton u američkim izbornim procesima?Drugo

koji se direktno umešao u unutrašnja pitanja Srbije i direktno počeo da komentariše nastupajuće predsedničke izbore u Srbiji iduće godine, što smatram diplomatskim skandalom. Posebnim skandalom smatram to što se Aleksandar Vučić složio sa mišljenjem Johanesa Hana da ne znam kakva opasnost preti na idućim predsedničkim izborima od rasta nacionalizma i populizma u Srbiji.Johanes Han i Aleksandar Vučić bi trebalo da pogledaju šta se dešava širom Evrope, kako širom Evrope rastu nacionalne političke opcije, poput Dveri, koje pobeđuju na izborima širom Evrope, od Slobodarske partije Austrije, preko Nacionalnog fronta u Francuskoj, do niza drugih evropskih političkih opcija koje misle i govore isto ono što Dveri govore ovde u Srbiji. Dakle, mislim da ovakvo mešanje funkcionera EU jednostavno više ne smemo da dozvolimo i pitam predsednika Vlade - šta će učiniti da se spreči mešenje komesara EU u unutrašnje procese u Srbiji?Treće pitanje se tiče one čuvene, sada već kultne iz davnog prošlog vremena, radne udarne grupe za suzbijanje korupcije i kriminala koju je u svoje vreme formirao Aleksandar Vučić, kao potpredsednik neke od prethodnih Vlada. Šta je sa radom te radne grupe? Šta je sa borbom protiv kriminala i korupcije? Zašto ta radna grupa više ne postoji? Šta je sa 24 sporne privatizacije? I zašto je, dakle, ukinuta ta radna grupa oko koje se toliko očekivalo?S tim u vezi jedno vrlo konkretno pitanje i za ministra pravde i za druge koji su nadležni, a koje glasi - koliko u ovom trenutku u zatvorima Srbije ima osuđenika koji su osuđeni na višegodišnju robiju na osnovu pravosnažne presude zbog pljačke i uništavanja Srbije u prethodnih 26 godina?Ja tvrdim da nema ni jedan, da nema ni jedan jedini koji je u ovom trenutku na višegodišnjoj robiji u Srbiji na osnovu pravosnažne presude zbog pljačke Srbije u prethodnih 26 godina, što naravno govori o toj lažnoj borbi protiv kriminala i korupcije SNS, ali vi me demantujte. Znači, interesuje me da mi ministar pravde kaže koliko je to onih koje ste vi oterali u zatvor i koji sada leže na višegodišnjoj robiji zato što su opljačkali Srbiju. Da li je nula, da li je jedan, da li je više njih?Sledeća stvar koja je od izuzetnog interesa za građane Srbije jeste pitanje za predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića - kada će podneti ostavku na mesto šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti u Srbiji? Aleksandar Vučić na mestu šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti nije zaštitio Aleksandra Vučića na mestu predsednika Vlade Republike Srbije, što je i nelogično bilo. Postavljam mu u tom smislu podpitanje - u kojoj to državi na svetu je predsednik Vlade i šef svih obaveštajnih i uopšte službi bezbednosti u državi? Neka nam navede primer u kojoj to državi, izuzev možda u Severnoj Koreji, predsednik Vlade Republike Srbije je šef svih obaveštajnih službi? Možda u Vatikanu, da.Ono

SNS.Takođe, pitanje za Ministarstvo spoljnih poslova, da li državljani Pakistana i Avganistana ulaze bez viza u Srbiju i ko to toleriše i zbog čega? Na kraju, aktuelno pitanje koje se tiče prosvetara i penzionera – zašto se prema njima, kao socijalnim slučajevima, postupa i daju im se sada neke smešne nadoknade, dok su im zapravo oduzete plate i penzije u prethodnom periodu? Zašto im se ne vrate plate i penzije i nadoknadi oduzeto? **Maja Gojković** Hvala, poslaniče.Imam problem sa ovim pitanjima koji su upućeni organima pravosuđa.

raspravljamo o jednom veoma važnom zakonu, sprečavanju nasilja u porodici i u okviru tog zakona, u Nacrtu predloga tog zakona cilj je da se uvedu uvedu hitne mere, da se uvedu strožije kazne, a sve u cilju sprečavanja crne statistike u ovoj oblasti.Međutim, još jednu oblast smatram veoma važnom koju moramo zakonski urediti, a to je oblast vršnjačkog nasilja. Odbor za prava deteta na sednici održanoj 2. februara 2016. godine je doneo odluku i uputio zahtev nadležnim ministarstvima, pre svega Ministarstvu prosvete i nauke i Ministarstvu pravde, da se formira radna grupa, čiji je cilj donošenje i izrada nacrta novog zakona o vršnjačkom nasilju. Nacrt zakona u osnovnoj verziji dr Dragana Đorić je predstavila na sednici Odbora za prava deteta i on je u tom nacrtu predat nadležnim ministarstvima.Moje pitanje upućujem ministru prosvete i ministarki pravde sa ciljem da informacije – da li je do sada formirana radna grupa i dokle se stiglo u izradi ovog zakona?Predlog za promenu trenutnog i budućeg zakonodavstva u oblasti prevencije i represije prema vršnjačkom nasilju u osnovnim i srednjim školama, kao i predškolskim ustanovama je, dakle, kao što sam rekla predstavljen na Odboru za prava deteta.U zadnjih 15 dana suočeni smo sa pojačanim incidentima u školama. Moje mišljenje je da država nema rešenje za ovo pitanje i bez obzira što u svim školama uvodi video nadzor, policajci, što sve škole od Ministarstva prosvete imaju pravilnike za sprovođenje i kontrolu vaspitnih i disciplinskih mera u ovoj oblasti, ali bez tzv. Aleksinog zakona, koji podseća na tragično nastradalog dečaka Aleksu Jankovića 2011. Godine, čiji su roditelji dali saglasnost za za predstavljanje ovog nacrta zakona, smatram da se ova oblast ne može na pravi način rešiti. Zahvaljujem.

dobio u Varni kao evropska prestonica omladine. To je drugo veliko značenje za grad Novi Sad. Pre toga je dobio kao naj grad evropska prestonica kulture. To je za sve nas vrlo bitno. Još jednom čestitam gradonačelniku Vučeviću i svim Novosađanima i celoj Srbiji uspeh.

najbolji grad za privredu i preduzetništvo. Na konto toga postavio bih nekoliko pitanja. Prvo pitanje je Ministarstvu saobraćaja i građevine, ministarki Zorani, a vezano za Aerodrom u Nišu „Konstantin Veliki“ – da li će se u toku naredne godine nastaviti sa investicijama i pomoći za modernizaciju niškog aerodroma, jer smo svedoci da je niški aerodrom u velikoj ekspanziji, dolazi veliki broj putnika koji dolaze i u Niš, koji će osim Niša doći i u Svrljig i u Belu Palanku i Knjaževac, u celu jugoistočnu Srbiju, doći turistički.Pitao bih ministarku da li će se nastaviti sa investicijama za niški koji je vrlo bitan za jugoistočnu Srbiju.Drugo pitanje je upućeno Putevima Srbije, a može i Ministarstvu saobraćaja – da li će se u toku naredne godine završiti put prema Staroj Planini koji ide iz Svrljiga prema Staroj Planini? To je dužina 17,5 km? Još jedno pitanje istom ministarstvu – da li će se ući u postupak izgradnje istog regionalnog puta od Beriša, to je selo u Svrljigu prema Beloj Palanci? Svedoci da je Bela Palanka opština kao i Svrljig koja ima budućnosti za razvoj poljoprivrede, za razvoj turizma i vrlo je bitno da se taj deo puta završi, rekonstruiše i da možemo da povežemo i Belu Palanku i Svrljig i da na taj način dođe veći broj ljudi da investira i u Svrljig i u Bele Palanku i da možemo na taj način oporaviti te dve naše opštine.Još jedno pitanje je vezano za Ministarstvo saobraćaja da li će biti mogućnosti da se u periodu koji dolazi naredne godine investira i izgradi deo puta od Svrljiga prema Sokobanji? Ponavljam da je Sokobanja jedna od najlepših banja u Srbiji koja ima budućnosti i treba mnogo više ulagati. Ovaj deo puta bi bio bitan i za Sokobanju i za Svrljig, jer bismo na taj način mogli da privučemo mnogo veći broj turista koji dolaze u Niš preko niškog aerodroma.Postavio

pomogne poljoprivredi? Hvala lepo. Dame i gospodo narodni poslanici, pitanje postavljam ministru Zorani Mihajlović dokle će ministarstvu na čijem se čelu nalazi postupati tako samovoljno, izazivati nemire u društvu, ugrožavati one društvene subjekte koji očekuju pomoć države, a ne odmaganje u osnovnim životnim poslovima?Srpska radikalna stranka, odnosno naši aktivisti i simpatizeri već četiri puta su sprečavali rušenje porodične kuće koju su izbeglice iz Republike Srpske Krajine podigle na Ledinama, na svojoj zemlji, nikoga ne ugrožavaju, a nisu mogli da dobiju dozvolu, jer još ne postoji detaljni urbanistički

Islamske zajednice u Novom Pazaru. Zašto? Objekat je na imovini Islamske verske zajednice. Ona se proširuje iz nekih svojih potreba, ne ugrožava nikog drugog,

na obali reke Save na Novom Beogradu, u zaštićenom pojasu gde nije dozvoljena nikakva gradnja, podigao na državnoj zemlji i nije joj to najpreče za rušenje, nego ovamo progoni sirotinju izbegličku, a u Novom Pazaru uznemirava javnost i može samo da proizvede teške posledice, a država ne trpi nikakvu štetu ako Islamska zajednica na svojoj zemlji, čak i bez dozvole podigne neki objekat. Zašto bi to bilo toliko problematično za celu državu i da se vodi ovolika kampanja?Dakle, ne branim ja nikoga Meho Omeroviću, nemoj da se smeješ, ja principijelno nastupam. Principijelno je da treba da postoje kriterijumi. Ako ima milion nelegalno podignutih objekata u Srbiji,

a najpreče je da ruši nelegalne objekte predsednika Republike, to joj ne pada na pamet. To ne sme da uradi i to je veliki problem za državu, kada ministar tako postupa šta će da rade činovnici na nižim nivoima vlasti, uključujući i lokalnu samoupravu.Dakle, predsednik Republike je zaštićen kao sveta krava, niko njegove kuće ne sme da dira, može može sebi i most privatni da pravi preko reke Save, zašto da ne? Evo, položio je ispit za kapetana duboke plovidbe i on i sinovi, čujem da su mu oduzeli te dozvole, je li Nataša? Što ne bi jedno pristanište, jednu luku napravio ispred svojih kada budem predsednik to će biti sve drugačije. Drugo, ja neću biti predsednik kao ovaj tvoj koji je sa lažnom fakultetskom diplomom nastupio.Dakle insistiram na hitnom odgovoru od ministarke Mihajlović.Ovo što dobacuje mentor Tomislava Nikolića, ja bih njemu jedno pitanje uputio – koliko je već naučnih dela napisao Tomislavu Nikoliću i kada će Tomislav Nikolić da brani svoj doktorat? Voleo bih da prisustvujem toj odbrani.(LJubiša

Hvala, predsedavajući.Hteo bih da postavim pitanje potpredsednici Vlade, gospođi Zorani Mihajlović, koja pored raznih drugih funkcija obavlja i funkciju predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Na ovo pitanje me podstakao naslov u novinama da žene u Srbiji od 23. novembra pa do kraja godine rade besplatno. Radi se o statistici i analizi koliko su žene manje plaćene od muškaraca u evropskim državama, i po toj statistici Srbija je na 10. mestu od 40 analiziranih zemalja. Najbolji odnos je u Sloveniji, gde skoro 98% plate koju primaju prosečni muškarci primaju i žene, a najlošiji je pitanje potpredsednici Vlade, gospođi Mihajlović je – koje su mere države Srbije da se ova statistika popravi?Na Islandu, gde je po ovim merilima lošije stanje nego u Srbiji, 1. novembra je tamo statistički bio dan kada bi žene trebalo da prestanu da rade da bi bile isto plaćene kao muškarci, žene su napustile svoje poslove, skupile se u centru Rejkjavika da protestvuju zbog ovoga, tražeći aktivnije mere vlade da se ova statistika promeni. I to što možda nismo kao u nekim drugim statistikama na dnu evropske liste, ne treba da nas zadovolji i smatramo da ako već postoji ovakvo telo pri Vladi Republike Srbije, potrebne su i konkretne mere.Kao primer kako se u državama rešavaju ovi problemi navešću primer Nemačke, koja je prošle godine, recimo, usvojila zakon o obavezi od 30% učešća žena u upravnim odborima velikih kompanija. U slučaju da nema tog procenta, plaćaju se drakonske kazne.U Norveškoj je situacija taj zakon uveden 2003. godine i već 2008. godine, posle pet godina njegove primene, je procenat žena u upravljačkim organima podignut na preko 40% i ovaj model su brojne druge zemlje EU ili primenile ili planiraju da ga primene.Moje pitanje je – da li Srbija ima nameru da uvede neke takve mere? Danas kada gledamo statistiku, na rukovodećim mestima, ako gledamo samo javna preduzeća, mislim da je taj procenat ispod 10% žena koje upravljaju javnim preduzećima i bez politike, bez konkretnih mera, situacija se neće ni promeniti. Nadam se da ćemo dobiti od ministarke Mihajlović, ne samo ja već i svi mi, odgovor, a pored tog odgovora, naravno, i konkretne mere kroz izmene zakona koji ćemo ovde što pre usvajati.

zbog čega je kao predsednik Vlade prisustvovao privatnoj konferenciji fondacije porodice Klinton? Pošto je to privatna fondacija i bila je predizborna kampanja u Americi, šta je predsednik Vlade Republike Srbije radio na privatnoj konferenciji Klintonovih?Drugo pitanje, u američkim medijima su se pojavili navodi da je Vlada Republike Srbije platila dva miliona dolara susret koji je Hilari Klinton trebala da organizuje između predsednika Vlade, predsednika Republike i predsednika SAD, Obame. Pitanje za Pitanje za predsednika Vlade – da li je ovo istina?Drugo pitanje je namenjeno predsednici Skupštine Republike Srbije. Pokret „Dosta je bilo“ je pre par dana podneo ustavnu žalbu zbog povrede prava proklamovanih i garantovanih Ustavom, koje su izazvane radnjama činjenja i nečinjenja od strane predsedavajućih, predsednice Skupštine Maje Gojković i potpredsednika Veroljuba Arsića.Pročitaću vam deo ustavne žalbe. Ovo su stenogrami sa sednice Narodne skupštine – na reči Aleksandra Vučića – pričali ste besmislice, bukvalno gluposti, nešto što je nemoguće da bilo ko razume, koji se potom direktno obraćao predsedniku Poslaničke grupe „Dosta je bilo“, što je strogo zabranjeno, rečima – zašto ga, zato što ga nije ni pročitao, predsednica Maja Gojković ne samo da nije dozvolila pravo na repliku, već je konstatovala – nijedna uvreda nije izneta na vaš račun, ni jedna jedina. Ovo je stenogram.Zatim, narodni poslanik Marijan Rističević je nakon mandatara nastavio da vređa poslaničku grupu rečima – Nikad im dosta nije bilo, smučili su mi se ovi iz nikad im dosta nije bilo i maltretiranje konobara i kuvarica. Ja mislim da on ništa duže od jelovnika ni ne čita u ovoj Skupštini, što je zavrnuo Amerikance za milion dolara. On je namirivao sebe, kuma i rodbinu i zapravo ceo govor u trajanju od 20 minuta je posvetio najgrubljem vređanju poslaničke grupe. Kod predsednice Maje Gojković je ovo izazvalo posebno oduševljenje, te ne samo da nije opomenula narodnog poslanika, već se na očigled cele javnosti smejala i podržavala ovakav govor, što se na priloženom snimku jasno vidi.Tokom vidi.Tokom iste sednice, potpredsednik Veroljub Arsić je na reči Saše Radulovića da mu dozvoli pravo na repliku, jer je mandatar na račun njegove poslaničke grupe rekao – vidim da ne znate, opet izmišljate, ja razumem vašu patološku mržnju, ne mogu da izdrže da sede, nameste se kao za spot, odgovorio – ne možemo svaki put zbog ovakvih, da kažem, stvari, da kažemo da je to uvreda, pogotovo što su iznete potpune činjenice.Reči narodnog poslanika Marijana Rističevića – gospodinu Kraduloviću, ja shvatam njegovu nervozu, možda je noćas kocka išla loše, od vampira kada pokušava da me uvredi zato što sam, za razliku od vas, mudar i ostaću mudar, upućene Poslaničkoj grupi „Dosta je bilo“, bilo što je naišlo na potpuno odobravanje predsedavajućeg.Zatim reči Aleksandra Martinovića – poznati kriminalac, lopuža.Pitanje za predsednicu Skupštine – da li i dalje stoji iza svojih reči da ovo nisu uvrede i da nam definiše šta su uvrede?Poslanička grupa „Dosta je bilo“ se ne bavi uvredama. Nikoga nismo uvredili

na pokušaj Poslaničke grupe i poslanika Tatjane Macure da ukaže da se vređa Poslovnik i da bi predsedavajući morao da reaguje, nije reagovano, pa smo onda aplauzom ukazivali na to da nije reagovano, pa smo onda krenuli da napustimo salu Skupštine, zato što nećemo da prisustvujemo ovakvom ponašanju u Narodnoj skupštini i da iskažemo naš otpor i protest ovde, preprečen nam je put, odnosno poslanici SNS su ustali i stali u koridore, kako ne bi mogli da prođemo. Onda su od toga ispričali priče kako je neko psovao majku, kako je neko pljuvao, što su potpune neistine.Pitanje za predsednicu Skupštine je – na osnovu čega je kazala da je bilo ko iz Poslaničke grupe psovao nekoga, da je bilo ko pljuvao nekoga, da li na osnovu reči Marijana Rističevića? Mi takve stvari ne radimo, niti ćemo u Skupštini ikada raditi.

Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, nadam se da me prethodni govornik neće danas pljuvati i psovati, kao što je to radio juče.Moje poslaničko pitanje se odnosi na MUP, upućeno je MUP-u. S obzirom da sam na jednoj od prošlih sednica postavio poslaničko pitanje tom Ministarstvu u vezi sa zloupotrebama i sa nesavesnim poslovanjem javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač gradska opština Vračar, a kako sam dobio odgovor od tog Ministarstva da je istraga u toku, odnosno kako oni to kažu, prikupljanje obaveštenja od strane policijskih službenika, ja bih želeo da iskoristim priliku da pitam isto Ministarstvo, MUP, da li je tom istragom obuhvaćeno i poslovanje

27 miliona dinara?Dakle, radi se o periodu od 2014. i 2015. godina, za te dve godine 27 miliona dinara, s tim što ima i u 2016. godini, ukupni gubici na dan 30. jun 2016. godine prema državi, dobavljačima i zaposlenima iznose 32 miliona dinara. Dakle, gubitak za 2014. godinu iznosio je 15 miliona, gubitak za 2015. godinu 12 miliona i to je to u ukupnom zbiru.U decembru 2015. godine na budžetski račun SROC-a Vračar prebačena su sredstva od strane opštine Vračar u iznosu 7,2 miliona dinara, koja su nenamenski potrošena, a dugovi i kamate rastu i prete da blokiraju poslovni račun toj ustanovi. Bivša direktorka, neću navoditi ime, nije to naročito značajno, nije opravdala trošenje oko pola miliona dinara sa budžetskog računa koje je navodno potrošila na radove na nekakvoj kotlarnici.Pored katastrofalne finansijske situacije doneta je odluka da se kupi polovna kontejner kućica, koja je plaćena 3,2 miliona dinara, a čija je tržišna vrednost čak tri puta manja. Uprkos zabrani zapošljavanja, bez saglasnosti, primljeni su u radni odnos, nekoliko lica je primljeno na neodređeno vreme, neki bivši funkcioneri, pogađajte koje stranke, DS itd. itd. Od dečijeg odmarališta na Šupljoj steni napravljen je privatni posed bivšeg direktora i njihovih najbližih saradnika.Dakle, nesavesno poslovanje, zloupotrebe u poslovanju, štetno poslovanje, to je nešto što je postao manir jedne stranke, stranke koja je upravljala opštinom Vračar, a iz svega ovog proizilazi, a ako se nadovežemo i na onih 800 miliona duga u javnom preduzeću za poslovni prostor Vračar, onda iz svega toga proizilazi da je lopovluk na Vračaru bio zaista epskih razmera, ogromnih razmera, a uz to prisutna je i neviđena bahatost bivše vlasti. Doduše, ne onolika bahatost kakvu je što voli pivo radio u Smederevskoj Palanci, ali tu su razlike u nijansama.Dakle, želeo bih da se nadovežem i na izjavu, koju smo danas mogli da čujemo od gradskog menadžera, da će se od 1. decembra izvršiti objedinjavanje poslovnih prostora na teritoriji Grada Beograda. Zaista želim da pohvalim tu inicijativu, mislim da će na taj način grad domaćinski održavati, odnosno rukovoditi poslovnim prostorima u centru grada, imajući u vidu da su najveći gubici, da su najveći dugovi upravo zabeleženi u gradskim opštinama Savski Venac, Stari Grad i Vračar. Ne moram da naglašavam koja je stranka bila na vlasti i na Savskom Vencu i na Starom Gradu i na Vračaru sve ovo vreme.Sada, umesto da vinovnici odgovaraju, umesto, ako ništa drugo, barem da se sakriju u mišje rupe od stida, koji očigledno ne poseduju, šta oni rade? Organizuju nekakva okupljanja na Kalenić pijaci, neka vikend okupljanja, nekakav putujući cirkus, na koji, eto, ponekad zaluta i jedan bivši stečajni upravnik, zaluta tu, dođe na Kalenić pijac, a onda ga tamo narod izviždi, ismeje ga narod. Evo, i prošlog vikenda na Kalenić pijacu došao je bivši stečajni upravnik, pokušao da napravi neki skandal i narod ga izviždao. Građani Vračara su ga oterali sa Kalenić pijace. Ja sam siguran da mu više neće pasti na pamet da dolazi na Vračar.

danas želim da iskoristim pravo iz člana 287. Poslovnika i zatražim obaveštenje i postavim poslaničko pitanje Ministarstvu privrede i Kancelariji za KiM. U pitanju

podsetim, „Nacionalni park Šar-planina“ osnovan je još 1986. godine, radi zaštite prirodnih vrednosti retkih vrsta biljaka, drveća i životinja. Nacionalni parkovi su najviši oblik zaštite prirode i životne sredine i imaju veliki značaj za upravljanje prirodnim resursima.

čiji je osnivač Republika Srbija, uzurpirano je od strane prištinskih privremenih institucija, nažalost, kao i druga imovina Republike Srbije na KiM.Napominjem KiM.Napominjem da od uzurpacije imovine Nacionalnog parka od strane Prištine do danas ova imovina nije ničija briga. Sve je zapušteno, nema ni zaštitu od lavina, ni sanitarne seče, propadaju objekti, privredna dobra, zaštićene vrste. Zaposleni, kojih je 23, su ostali bez posla, a šest rukovodilaca su prištinske vlasti optužile za navodnu uzurpaciju imovine i zloupotrebu službenog položaja, smatrajući imovinu parka svojom. Grupa tuženih radnika tereti se od strane Prištine i oni su obavezni da se odazovu sudu u Prištini, a ovih dana se očekuje suđenje pred prištinskim sudom.S obzirom da u Kancelariji za KiM postoji sektor za pružanje pravne pomoći, da li će Kancelarija ovim nedužnim ljudima pružiti pravnu

posebno oni koji su optuženi i traže zaštitu države u ovom nepravednom sporu. Međutim, trajno rešenje za zaposlene, koji su već godinu dana bez regulisanog statusa, bez posla i plate, nije još pronađeno.Kancelarija za KiM se uključila u rešavanje ovog problema, ali problem još uvek nije rešen. Ekonomski i socijalan položaj ovih ljudi je izuzetno težak. Kako je živeti bez plate godinu dana bilo gde, a kamo li na KiM, a nemati nikakvo drugo rešenje, nije moguće ni zamisliti.Ovaj problem doveden je do usijanja i do granice ekonomske, socijalne, psihičke i egzistencionalne izdržljivosti ovih ljudi koji se osećaju napušteni od svih koji bi trebalo da im pomognu. Svi ovi građani koji su rođeni na KiM žele tu i da ostanu. Zato se i bore za svoja prava, ne žele da napuste Šar-planinu i KiM. Iz tih razloga država treba da nađe trajno rešenje za njihov problem.U

Koje mere i aktivnosti će se u tom smislu preduzeti od strane nadležnih organa Republike Srbije, koja je osnivač javnog preduzeća za upravljanje „Nacionalnim parkom Šar-planina“? Dakle, zaposleni s pravom očekuju da se njihov problem trajno, efikasno i brzo reši. Zahvaljujem.

sredstava.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.Da li želi reč

je, na osnovu člana 245, na toj sednici, prema Zakonu o tržištu kapitala, uputio dopis svim poslaničkim grupama da do 29. jula 2016. godine dostave predloge i

je kompletna dokumentacija koja je tražena praktično da se dostavi, pored biografije i plana rada, budućeg rada za izbor članova Saveta Komisije i predsednika su dostavili kandidati sa zahtevom o prihvatanju kandidature i taj kompletan materijal 5. avgusta je unesen u podatke u e-parlament. Znači, bio je praktično na izlaganju i mogućnosti svim poslanicima, ne samo članovima Odbora, na uvid.Petnaestog

Srboslav Antić odustao praktično od kandidature, u pismenoj formi, i u skladu sa članom 203. Poslovnika o radu Narodne skupštine Srbije, stav 3. zakazali smo sednicu Odbora za 18. avgusta, gde smo i bili u obavezi da obavimo intervju sa svim ostalim kandidatima koji su praktično ostali na listi, koji su predali svoje kandidature.Nakon obavljenog razgovora sa svim kandidatima i uvid u sav materijal koji je dostavljen, praktično se Odbor izjasnio o svakom kandidatu pojedinačno. Ono što je bilo uopšte težište svih pitanja je - kako oživeti tržište kapitala, kako praktično oživeti uopšte formulisati neki nov koncept rada uopšte Komisije za hartije od vrednosti, kako pospešiti regionalnu i međunarodnu saradnju, kako ići praktično u susret evropskim integracijama, kako vratiti poverenje svih učesnika na tržištu kapitala, sam nadzor regulatornog tela, zatim promene zakona koje su nužne u određenim delovima, zatim saradnja sa drugim organima koji se odnose ne samo na Komisiju za hartije od vrednosti, već i na samo pravosuđe, na saradnju sa Odborom za finansije, zatim težnja da da zakonodavni okvir koji postoji i interesovanje Komisije za hartije od vrednosti da učestvuje u pisanju određenih zakonskih predloga, kako i na koji način to da definišemo. Ali smo na kraju krajeva i kod članova Odbora razmatrali relevantnost, uopšte stručnost kadrova koji su dolazili na intervju.Ono što treba reći je da je na osnovu glasanja pojedinačno o svim kandidatima praktično Odbor poslao ovaj materijal koji ste dobili u pismenoj formi, zajedno sa svim biografijama kandidata, to je da za predsednika Komisije za hartije od vrednosti predlažemo prof. dr Predraga Dedeića, a za članove Saveta Žarka Milićevića, bivšeg predsednika Komisije, Vladislava Stankovića, Mirjanu Ivošević i gospodina Marka Jankovića.Sada bih nešto više rekla o biografijama ovih kandidata koji su predloženi.Prof. dr Predrag Dedeić ima 57 godina, diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Pravnom fakultetu. Pored aktivnog znanja engleskog jezika, radio je u „Ekonomskom birou“ kao pravni savetnik i direktor „ICT Legal“, konsultantska, pravna i finansijska kompanija, od 2005. godine. Docent je na Poljoprivrednom fakultetu od 2005. godine i vanredni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Pored predavanja koja je držao u inostranstvu, predsednik je praktično Instituta za kanadske studije. Gostujući je profesor na fakultetima u Vankuveru, Sevilji i Torontu. Obavio je veliki broj radova iz ove oblasti, pored hartija od vrednosti, korporativnog upravljanja.Kada govorimo o predlogu za izbor članova Saveta Komisije za hartije od vrednosti, kada govorimo, recimo, o gospodinu Žarku Milićeviću, dosadašnjem predsedniku Komisije za hartije od vrednosti, treba reći da je on praktično od 2015. godine i da ima 39 godina, da ima Ekonomski fakultet, da je za predsednika postavljen u oktobru prošle godine, a da je prešao iz Ministarstva finansija, po funkciji bio član Komiteta za finansijsku stabilnost zemlje.Osim gospodina Žarka Milićevića, kandidati su i Vladislav Stanković, koji je takođe bio član Komisije za hartije od vrednosti. Gospodin Vladislav Stanković je 44 godine star, specijalizirao je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Završio je sve kurseve u oblasti finansijskih tržišta. Učestvovao je u radu više stručnih skupova u oblasti hartija od vrednosti, a inače je sa znanjem počeo pripravnika u Okružnom i Trgovinskom sudu, prešao u Komisiju za hartije od vrednosti i obavljao različite poslove u Sektoru Sektoru za nadzor Komisije.Pored ova dva kandidata, gospođa Mirjana Ivošević je takođe član u bivšem sazivu Saveta Komisije, koja je dosadašnji član Komisije, ima 56 godina. Zaposlena je u Komisiji od 2003. godine i radila je pre toga u bankarstvu još 18 godina. Vrlo je posvećena i zaista delom koji se odnosi na informacione tehnologije i kontrolu informatičkih podataka vezano za hartije od vrednosti je počela svoj rad u Komisiji, tako da sve poverljive poslove koje je predsednik Komisije naložio članovima Saveta u sektorskim oblastima gospođa Ivošević je obavljala.Na kraju imamo jednog kandidata, koji mislim da nas je na određeni način sve obradovao zbog toga što je, kao kandidat koji nije član Komisije za hartije od vrednosti, jedan mlad čovek od 34 godine, koji je Ekonomski fakultet završio sa najvišim ocenama, pokazao svoju stručnost iz oblasti hartija od vrednosti sa trgovinskog aspekta, sa same berze, kao glavni broker u Credit Agricole grupi. Konsultant je bio u više firmi oko investiranja u hartije od vrednosti, a obavljao poslove faktoringa, upravljanja rizicima, kao i direktor akcionarskog društva „Centroprom“. Ono što je pokazao u samom intervjuu, to je da je potrebna sveža krv ovakvoj jednoj instituciji i da kao takav zaista u ovom timu treba da da jedan veliki svoj doprinos za potpuno nov koncept.Ono što treba reći kada su u pitanju sami intervjui za ovih pet kandidata, to je da je prof. Dedeić, kao predsednik, u stvari, negde nas opredelio da na samom odboru promenimo praktično predlog svoj koji smo dali kao poslanička grupa 29. jula jer je prof. Dedeić bio kandidat za člana Saveta. Posle intervjua koji smo imali i njegovog izlaganja, mi smo se opredelili, u dogovoru i sa određenim koalicionim partnerima, preko kojih suštinski su i hteli da predlože prof. Dedeića kao svoje kandidate za jedno odgovorno mesto kao što je predsednik Komisije. Ali, ono što smo mi čuli od njega, to je da ima koncept kako da dođe do jednog zaokreta u radu uopšte Komisije za hartije od vrednosti jer očito je to potreba, s obzirom da je uopšte tržište hartija od vrednosti u Srbije previše malo i vrlo niskog kapaciteta i zbog toga je potrebno da se izvrši jedna reorganizacija i spolja i unutra u radu ove jedne institucije koja odgovara parlamentu.Ono što je važno reći je da je Odbor za finansije negde pokazao spremnost da zajednički menjamo te stvari. Ono što je sigurno prvi zadatak i Komisije kada bude izabrana i nas kao Odbora i poslanika, to je da raspravljamo o novom zakonu. Drugo, organizovanost same Komisije od strane plana i programa prof. Dedeića, kako je on to nama predstavio, pre svega pokazuje njegovu viziju o tome da osim onoga što treba menjati unutar kuće, preko sistematizacije, treba davati veći fokus sekretaru ove komisije koji je sada samo deo određenih stručnih službi, koji treba na određeni način da bude zaista ono što je prema standardima svih razvijenih zemalja koje imaju razvijena tržišta hartija od vrednosti.Ali, ono što je još naglasio, to je da poseban fokus i pažnja mora da se obrati na zaštitu malih akcionara. Kroz unapređenje tržišta, tržišta, shvatila se i potreba kroz taj plan, a to su kasnije i ostali kandidati govorili, da Komisija treba da bude efikasna i operativna, ali da treba da se i postave određeni novi mehanizmi kao što je mehanizam interne revizije unutar same komisije, zatim Sektor nadzora, gde se realizuje jedna od dve ključne funkcije Komisije, treba praktično da se oživi na onom nivou koji zaslužuje.Pored onog dela koji se odnosi na rad same komisije spolja kada govorimo o saradnji u regionalnom delu tržišta kapitala i kada govorimo o međunarodnom delu, vrlo bitan faktor, odnosno ulogu igra uopšte odnos sa medijima, odnosno tzv. PR služba koja do sada, naravno, nije ni postojala, ali je vrlo bitan deo koji se odnosi na informacioni deo prezentacije same komisije, kao što je sajt, zatim uvođenje savremenih tehnologija i kvalitetna saradnja sa pravosuđem, ono na čemu suštinski smo mi insistirali, kao i kvalitet regulative i nadzora.Pre svega zaštita investitora je jedan od ključnih faktora na kojima mislim da su se svi ovde obratili, a sporovi koji postoje od strane profesora Dedeića, u njegovom predlogu je da mora da se oformi jedan centar za tzv. medijaciju, odnosno mirno rešavanje sporova, upravo zato da se sudovi ne bi zatrpavali ovakvim postupcima.Vrlo je bitno da postoji taj kontinuitet kontrole stalno i da jednostavno postoji način na koji će doći do sertifikacije ljudi koji su zainteresovani uopšte da se bave ovom oblašću. Profesor Dedeić je uopšte svojim izlaganje pokazao da postoji jedna vizija u kojoj do sada se uopšte nije razmatralo, kao jedan način rada Komisije za hartije od vrednosti, i to je ono što ga je negde kandidovalo suštinski da ga predložimo za predsednika ove komisije, s obzirom da su promene od 2011. godine potrebne, pogotovo kada je ova institucija u pitanju, a pogotovo ono što se zove kao regulatorno i nezavisno telo koje je u nadležnosti rada Skupštine.Pored intervjua koji smo obavili sa gospođom Mirjanom Ivošević, koja je govorila o evropskim integracijama i Poglavlju 9 EU, vrlo je bitan detalj reći da se shvatila obaveza da je velika pomoć gospodina Žarka Milićevića, potrebna u svemu ovome, kao bivšem predsedniku, jer je komisija u 2015. godini, poslovala sa dobiti od 52 miliona dinara i uplatila polovinu, praktično, tih sredstava u budžet Srbije, čime je pokazala suštinski da je zaista funkcionisala na najbolji mogući način u datim okolnostima. Te okolnosti govore o niskom stepenu prometa na berzi. Ako uporedite 2007. godinu kada je bila ekonomska kriza i pred samu ekonomsku krizu promet praktično, hartija od vrednosti bio u nekom obimu od dve milijarde evra, a kada govorimo o 2015. godini taj obim praktično prometa je 185 miliona evra, onda govorimo o tome da je tržište

menja.Stoga, deo koji se odnosi na evropske integracije nam je jako bitan i gospođa Mirjana Ivošević, kao kandidat na listi za savet je žena koja je dosta pratila ove evropske integracije i pregovore za Poglavlje 9 i ona za zaposlena u Komisiji od 2003. godine, a ima izuzetno iskustvo od 18 godina pre toga u bankarskom sektoru u radu u Beobanci.Gospodinu Beobanci.Gospodinu Žarku Milićeviću, zaista nam je značajna njegova podrška u radu saveta, upravo zbog toga što je uspeo od 2015. godine do danas da održi ovakav rad Komisije, da ona funkcioniše uprkos svim problemima koji postoje na tržištu kapitala. Gospodinu Vladislavu Stankoviću, kada govorimo uopšte o o njegovoj stručnosti, možemo da kažemo da od 1999. godine radi u Komisiji i da sigurno njegova pomoć uopšte u promenama koje nastoje kada pričamo, uopšte o funkcionisanju Komisije za hartije od vrednosti, će biti od izuzetnog značaja.Tako da, na kraju, kada smo rezimirali kao odbor i kao predlagači, došli smo do nekog zajedničkog zaključka da je dobro rešenje da ostane jedan deo članova saveta koji je postojao i funkcionisao i pre i da jednostavno se izaberu i novi članovi koji će predstavljati jednu novu, svežu krv i koji će pokušati da pokrenu praktično nove procese kada su u pitanju hartije od vrednosti.Mislimo da su ovi predlozi koji su vam dati u pismenoj formi, u ime predlagača, najbolje rešenje od svih koji su praktično bili kandidati sa kojima smo imali intervju. Ono što treba reći to je da je najkompletnija slika data kroz ovih pet kandidata, da svaki od kandidata ima neke svoje specifičnosti, neko je bio i ranije član saveta, neko je imao i različitu različitu viziju kako treba komisija da izgleda, a neki kandidati su smatrali da je njihovo dovoljno iskustvo iz prošlosti u bankarskom sektoru ih kandiduje za takvo mesto koje bi moglo da izvrši određene promene kada je u pitanju ova oblast.Želim još da kažem da kandidati koje su predložile druge stranke su: Zorica Krnjević Mišković, gospodin Dušan Bajac, gospodin Aleksandar Zinajić, gospodin Dejan Tufegđić i gospođa Jelica Marjanović.Ono što nama predstoji kada je ova oblast u pitanju je da uspostavimo određene nove instrumente i nove mehanizme koji treba suštinski da pokrenu tržište kapitala, tržište hartija od vrednosti. Mnoge probleme smo otvorili na samom odboru. Mislim da je ta diskusija možda i previše stručna kada govorimo ovde u plenumu, ali ukoliko ima potrebe i da se otvore detalji u ovoj diskusiji, ja sam spremna u ime predlagača da odgovorim na sva pitanja. Hvala.

možda imamo ne veliki zadatak da izaberemo Komisiju za hartije od vrednosti, ali ja bih ipak malo šire pričao.Zašto? Radi se o jednoj značajnoj komisiji, jednoj komisiji koja je samostalna, koja je nezavisna i ja bih malo govorio o nezavisnim telima. Mi jednostavno na plenumu vrlo malo o tome raspravljamo. Često o tim institucijama nezavisnim komisijama, agencijama, raspravljamo ili ne raspravljamo na odborima i retko kada imamo šansu da ovde raspravljamo unutar plenuma. Zato bih ja o tome nešto rekao.Gospođa Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije je dala vrlo detaljnu proceduru kako smo došli do ovih kandidata ali ja bih rekao još nešto. Mi imamo mnoštvo nezavisnih i samostalnih agencija, komisija, a isto tako i drugih institucija. Nekako to shvatanje nezavisnosti znači da mi ne možemo ništa kako rade, kako poštuju Ustav i zakone, jednostavno sebe smatraju nedodirljivim. Jedna od takvih komisija je upravo i bila ova Komisija za hartija o vrednosti. Zašto to kažem? Pa, zbog toga jer smo se nalazili u situaciji da nam je trebalo izveštaja, dve godine, da izvršimo smenu jednog kandidata, jednog predsednika koji nije radio u skladu sa zakonom, tvrdeći da je on nezavisan i da mi nemamo pravo da govorimo o tome šta on radi i kako radi.Odbor za finansije je i u prethodnom mandatu dosta pažnje posvetio ovoj komisiji. Posvetiće i u narednom mandatu, a isto tako i u svim onim agencijama za koje smo mi nadležni. Ovo naglašavam zbog toga jer često se u javnosti stvara slika da se ne dozvoljava rad nezavisnih institucija. Moram da kažem institucija. Moram da kažem da će SDPS podržavati uvek rad nezavisnih institucija, agencija i komisija ali samo ako rade u skladu sa zakonom, u skladu sa Ustavom i u skladu sa svojim ovlašćenjima.Isto tako, mi kao narodni poslanici, nadležni odbori, imamo pravo da kažemo mišljenje o njihovom radu na osnovu izveštaja koji nam podnose i to mora biti naša svakodnevna aktivnost. Isto tako, bilo bi dobro da o tome govorimo često i na često i na plenumu, jer bismo došli do nekih stvari koje su nam vrlo značajne. Nema razvijenog demokratskog društva ukoliko nema dobrog i kvalitetnog rada nezavisnih institucija. To moramo stalno naglašavati, ali te institucije moraju raditi u skladu sa zakonom i mogu raditi i u skladu sa Ustavom.Još nešto želim da kažem. Komisija za hartije od vrednosti je dosta specifična. Tu se traže posebna znanja, posebna iskustva i dugogodišnji rad upravo na hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima.Teško je tu naći kvalitetne ljude koji imaju dugo iskustvo, koji puno rade u toj oblasti i veoma je dobro što smo posle široke rasprave, razgovora sa kandidatima, došli, po mom mišljenju, do dobrih rešenja. Predsednik Komisije, prof. Dedeić, o kome je danas bilo mnogo reči, je zaista izuzetan stručnjak. Socijaldemokratska partija je želela da ga predloži, ali zbog nekih procedura to nismo uspeli, ali ipak nam je drago što je on izabran za predsednika i to je veoma dobro, jer smatram da će on preokrenuti rad te Komisije, jer se ta Komisija nije osećala i njen rad na finansijskom tržištu Srbije.Zašto to kažem? Investitori traže sigurnost. Bez dobrog rada te Komisije mi nemamo sigurnost, a zemlja smo koja stalno poziva investitore i želimo da oni rade u našoj zemlji, da investiraju.Drugo, izabrali smo i mlade stručne kadrove, dakle, kadrove koji nisu politički vezani, niti su vezani ni za jednu političku partiju. Isto tako, moram da naglasim da smo jednog mladog čoveka koji je radio u privatnom sektoru, koji je pokazao veliku želju za rad u ovoj Komisiji, kada sam mu postavio pitanje – a zašto sa pristojne plate dolazi na malu platu, on je rekao da želi izazov, želi da promeni stanje u ovoj oblasti. To je ono što je dobro.Naravno, moram biti pošten da smo i mi predložili jednog kandidata, nije prošao, ali ja to shvatam kao poruku kao poruku SNS da želi da preuzme punu odgovornost u ovoj oblasti iz prostog razloga, želi da promeni stanje u toj oblasti, da bude bolje i kvalitetnije. Najjača su stranka, to imaju pravo i nadam se da će u tom pogledu i biti promena.Isto tako, želim da naglasim, ta Komisija koja ima samostalno finansiranje je došla u situaciju da mora da uzima i sredstva iz budžeta, što je veoma loše. Mi imamo institucije koje moraju raditi, koje moraju biti na tržištu, a ova institucija to ima mogućnosti. Sama ta činjenica, rasterećenje budžeta može da ide upravo na taj način što će bolje i kvalitetnije raditi i promeniti stanje na tržištu finansijskih isntrumenata za koje ekonomisti kažu da je u Srbiji nerazvijeno i dosta plitko. Možda tu trebamo u ovim reformskim zahvatima da napravimo jedan veći iskorak i ja se nadam da će Odbor za finansije, koji je do sada vrlo pažljivo pratio rad ove komisije i drugih komisija, raditi tako da će vrlo brzo moći da podnese izveštaj da je ova komisija postigla dobre rezultate u radu. Zato podržavam ove promene i SDPS će u Danu za glasanje glasati za kandidate koji su predloženi. Hvala. **Marko Đurišić** Hvala, predsedavajuća.Poštovane kolege poslanici, ja sam pažljivo slušao izlaganje predsednice Odbora, koja nam je dosta detaljno prenela na koji način je Odbor došao do ovih kandidata. Jedino što nisam uspeo da čujem je da čujem je kandidati o kojima danas raspravljamo, koje je Odbor predložio, čiji su inicijalno bili predlog stranaka? Čuli smo da su neke stranke vladajuće koalicije predložile kandidate, neke opozicione stranke,

mi je jako zanimljivo sada, neke stvari koje smo čuli u dosadašnjoj diskusiji, rečeno je – Odbor je do sada pratio rad Komisije, Odbor za finansije. Pa, kako je Odbor pratio rad Komisije i došao u situaciju da 14. jula ove godine, na dan kada je istekao petogodišnji mandat, konstatuje da je istekao petogodišnji mandat? Iznenadio se Odbor koji navodno prati aktivno kako radi Komisija i onda konstatuje da je tog dana prestao mandat i kreće u proceduru izbora. Šta je čekao do tog trenutka, sem izbora? Naravno, reći ćete - izbori. Bili su izbori, ali su izbori raspisani, čini mi se 7. ili ne znam kog marta. Šta je Odbor radio pre tog 7. marta? Znao je da će u julu isteći taj mandat i znao je koliko treba da traje ovaj proces izbora, i nije ubrzan. Evo, ovaj predlog je stigao krajem avgusta poslanicima od strane Odbora. Danas je 17. novembar.Kako mi to hoćemo da pokažemo investitorima da smo ozbiljna država, da imamo ozbiljne institucije, ako ne postoji komisija komisija već pet, šest meseci? Kako mi mislimo da tu poruku pošaljemo ako ovaj predlog Komisije za hartije od vrednosti o finansijskom planu za 2016. godinu, koji je došao 27. novembra prošle godine, nikad nismo usvojili? Po kom finansijskom planu je cele 2016. godine radila Komisija? I kako je to Odbor za finansije pratio rad Komisije ako je komisija za ovih devet meseci u minusu, ako, kao što je rekao prethodni kolega, mora da pozajmljuje pare iz budžeta? Kako je do toga došlo? U ovom finansijskom planu stoji – 120 miliona dinara će Komisija da prihoduje, a potrošiće 120 miliona. Kako se desilo da ona prihoduje samo 30 miliona ako Odbor prati to, kao što vi kažete da prati?Činjenica je da ne prati. Činjenica je da ne prati i da vi od ove Komisije hoćete da napravite partijsko telo. Onda čujemo obrazloženje – SNS je najveća partija, pa hoće da preuzme odgovornost. Kakvu odgovornost preuzimate?Evo, ja sam čitao biografije kandidata. Ja iz biografija kandidata za predsednika, gospodina Dedeića, nisam našao nigde uslov koji je po zakonu, a to je pet godina radnog iskustva stečenog u obavljanju poslova u vezi sa hartijama od vrednosti u Republici ili inostranstvu. Znači, ovde vidimo jednu akademsku karijeru. Čovek je predavač na raznim fakultetima, ali gde je on to stekao iskustvo u radu sa hartijama od vrednosti? Kod drugih kandidata imate, možete da vidite gde su radili, u kojim institucijama, da li je to bila Komisija za hartije od vrednosti do sada ili neke druge institucije.Za profesora Dedeića ne piše nigde da bilo kakvog iskustva ima, ali vidim da je Odbor bio fasciniran njegovim predlozima kako će on to sve da promeni i kako će ovaj trend koji evo, kako smo čuli, dobro je da ne dolazi to uvek, da kažem, od strane opozicije, pa da ne možemo da diskutujemo normalno o tome. Ako je danas 11 puta manji promet na Beogradskoj berzi, posle sedam, šta ćemo promeniti, kako ćemo to promeniti?Sam ovaj izbor članova, predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti neće to promeniti. promene zakona su neophodne. Kada će se one desiti, ne znamo. Čujemo tu i tamo, evo skoro je bio neki tekst gde je i ministar Vujović rekao i čuli smo danas, svi ćemo se složiti u tome da nam je za investicije potrebna razvijena berza, ali kao što je i on sam rekao tamo, mnoge vozove smo propustili.Način na koji ovo danas biramo ne daje nikakvu nadu i uverenje da mi konačno hvatamo, ono, uskačemo u poslednji vagon tog voza. Bojim se da nam je taj voz odmakao toliko da više ne možemo da ga stignemo i da, ako ovako izaberemo ove članove danas, oni nikad neće stići do tog

ali kada pogledamo ovako konkretne slučajeve, konkretne brojeve, vidimo da nešto ne odgovara toj ružičastoj slici koja nam se iz dana u dan predstavlja preko medija i od članova Vlada, od predsednika do poslednjeg člana Vlade i ovde u parlamentu. Kad dođe ovakva tačka dnevnog reda, onda samo slušamo najave i lepe želje – biće nam bolje, treba da uradimo ovo, treba da uradimo ovo.Meni ovo.Meni je žao što nisam imao prilike da čujem šta je to prof. Dedejić rekao što je toliko fasciniralo članove odbora, da su promenili predlog za predsednika komisije. Da li je on stvarno bio toliko ubedljiv ili činjenica da je gospodin Martinović došao na odbor, pa je on nešto šapnuo tamo, pa je to uticalo na promenu? Ja ne znam. Krivo mi je što nisam mogao da vidim to izlaganje, jer nekako verujem da taj šapat gospodina Martinovića je jači od bilo čega što bilo ko u ovoj Skupštini može da kaže.

Znači, ovi kandidati, ispred koje su to stranke, od koje stranke su bili predloženi? Sumnjam da je bilo ko od predloženih predlog neke opozicione stranke, a očigledno nije ni svih stranaka iz vladajuće koalicije. Bilo bi dobro da zaključimo da je to preuzimanje odgovornosti. Voleo bih da SNS konačno preuzme odgovornost.Petu godinu ste na vlasti i za sve što ne valja u ovoj zemlji vi krivite neke pre vas, pa sad idete i do Tita. Mislim da je vreme da preuzmete odgovornost za ono što radite, da prestanete da lažete građane Srbije, da ih obmanjujete i da se suočite sa rezultatima svoga rada. Mi ovako predložen sastav Komisije za hartije od vrednosti, od predsednika do njenih članova, ne možemo da podržimo i ostaje mala nada, ali ja se trudim da uvek stvari u životu gledam pozitivno, da će Komisija uspeti da ojača i Beogradsku berzu i poslovanje u Srbiji, da će strani investitori stvarno doći.Kažem vam, sa ovim porukama koje šaljemo, sa ovakvim odnosom prema institucijama, načinom na koji parlament prati njihov rad, a dao sam vam konkretne primere od toga što nismo dali saglasnost na plan finansijskog poslovanja za ovu godinu, od toga da je pre pet meseci istekao mandat, a mi tek danas raspravljamo, ja ne vidim da vladajuća većina ima nameru da to stvarno i promeni. Hvala. **Aleksandra Tomić** Evo da odgovorim na određena pitanja koja su ovde postavljena, s obzirom da kada se nema argumenata onda kažemo – kandidati su stranački zato što su se prijavili u u poslaničke klubove političkih stranaka, ali ja ću vas pitati onda – kojim strankama su se prijavili kandidati koji su bili od 2011. godine, a ostavili smo ih kao stručne ljude?

znam dosta drugih kandidata koji su trebali da podnesu svoje kandidature, ali nisu hteli neki poslanički klubovi da ih kandiduju. To hoću da vam kažem. Znači, prvo, procedura uopšte izbora ove Komisije ide kad im istekne mandat, a njima je mandat istekao 14. jula. Da li mislite da treba da ih smenjujemo šest meseci ranije, pa da kažemo – sada ćemo da vas smenimo, pa ćemo da izaberemo nove. Ja mislim da je normalno, kada neko, bilo da je nezavisna institucija, agencija, komisija, kada istekne mandat, onda se ulazi u proceduru izbora sledeće komisije ili sledećeg člana saveta. Nismo mi ti koji treba za vreme izbora, prema tome još uvek nije bio konstituisan nov saziv Odbora za finansije, da pokrenemo proceduru izbora Komisije.Drugo, pitanje zašto tek danas imamo na dnevnom redu, pa mi smo namerno pustili da ide u redovnom postupku ovaj predlog, jer ako bi išli po hitnom vi biste rekli – aha, a vama se sada žuri, idemo po hitnom. Sada odjednom ne valja ni kada je u redovnoj proceduri izbor. Znači, došao je na dnevni red kada su došli i prošli zakoni i kada smo u mogućnosti da stavimo na dnevni red. Verujte mi, već mesec dana alarmiram da stvarno treba da dođe na dnevni red, ali ne postoje faktičke tehničke mogućnosti da dođe na dnevni red.Drugo, kada govorite o o kandidatima, da su stranački kandidati, ja ću vam samo reći da stručni ljudi danas, ni jedan od njih, ne žele da se stranački deklarišu, da su članovi stranke, a to je bilo i u vaše vreme,

hoću da vam kažem da nema veze uopšte stranačka pripadnost. LJudi su na osnovu svoje stručnosti hteli da se kandiduju kroz određene poslaničke grupe i tako je došlo do toga da je prof. dr Predrag Dedejić došao da se kandiduje kandiduje ispred SNS. Razgovarao je pre toga sa našim kolegama ispred Socijaldemokratske partije. Otišao je na godišnji odmor i nisu uspeli da uzmu dokumentaciju. Vratio se i jednostavno je došao

kandidati, iz vaše političke stranke, nisu bili na tom odboru. Sa svakim kandidatom se detaljno razgovaralo, tete-a-tete, postavljali pitanja krajnje direktna, od toga koji su vam motivi uopšte da se kandidujete za takvo mesto, gde ste radili, gde ste se školovali, kako vidite uopšte unapređenje rada tržišta hartija od vrednosti, kako vidite unapređenje Komisije. Zašto komisija sada odjednom pravi tolike gubitke i zbog čega sada treba da traži pare iz budžeta, u prethodnoj godini poslovala sa dobitkom i uplatila pola para iz budžeta? Znači, da mnoge stvari ne valjaju, ali ne valjaju od vremena privatizacije kada je 2007. godine promet na berzama bio dve milijarde evra, a danas za prošlu godinu, 2015. godinu, 185 miliona evra. Znači, da svi ovde treba na neki način da pomognemo da se te stvari promene u društvu.Prema tome, nemojte da prebacujete na to da određeni kadrovi su isključivo kadrovi određenih političkih stranaka, kada govorimo o stručnim ljudima. Znači, govorimo o ljudima koji su članovi Komisije i Saveta Komisije za hartije od vrednosti. Dugi niz godina, dugo rade u toj instituciji. Nemojte da time mi rušimo integritet te institucije, iako ona dobro ne radi. Očito, po rezultatima dobro ne radi, ali mi smo ovde poslanici. Oni su u našoj ingerenciji. Mi treba suštinski da pokrećemo određene inicijative, da menjamo te stvari. Nemojte na taj način da prikazujete javnosti i da politizujete ono što nije za politizaciju. Hvala.

ja bih se pozvao na dve stvari koje su nam ovde rečene u obrazloženju koje zaista na mene deluju veoma inspirativno.Prvo je, da smo iz obrazloženja saznali da zbog odlaska poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke Srbije, Rasima LJajića na godišnje odmore, oni nisu kandidovali gospodina Dedejića, jer prosto eto nisu bili tu, pa je onda uletala Srpska napredna stranka i nadoknadila odsustvo narodnih poslanika iz redova stranke Rasima LJajića. To je prva stvar koju sam razumeo iz vašeg obrazloženja.Druga stvar koja je predmet moje diskusije, vi ste sada gospođo Tomić upotrebili, mislim da je to suština onoga o čemu ja želim da govorim po ovoj tački dnevnog reda, a to je kako ste vi rekli da ih ne rušimo iako ne rade dobro. E, sada ja postavljam sledeće pitanje – da li je dosadašnja Komisija za hartije od vrednosti radila dobro?Srpska napredna stranka je na vlasti pet godina. Ako je Komisija za hartije od vrednosti radila dobro, što ne izaberete ponovo sve iste članove Komisije i kažete – samo vi ljudi nastavite svoj posao dalje. Ako su dosadašnji članovi Komisije za hartije od vrednosti radili loše, što sam ja sada razumeo iz izlaganja gospođe Tomić, što ih ne smeniste za ovih pet godina vaše vladavine Srpske napredne stranke.

U vašem obrazloženju stoji - članom 245. Zakona o tržištu kapitala predviđeno je da predsednika i članove Komisije za hartije od vrednosti bira i razrešava Narodna skupština na predlog nadležnog radnog tela za poslove finansija Narodne skupštine, tačka.Šta to znači? To znači mi ih postavljamo, a mi možemo i da ih smenimo kad vidimo da ne rade dobro, na čiji predlog? Na predlog Odbora nadležnog za poslove finansija. Ko je predsednik Odbora nadležan za poslove finansija i ko kontroliše većinu u tom Odboru? Vladajuća stranka, na prvom mestu Srpska napredna stranke.Sada ispadaju krivi oni koji su pet godina radili na mestu na kojem su radili zato što ste ih vi pustili da rade loše na tom mestu na kojem su radili loše. Dakle, vrlo jednostavna stvar. Ako su ovi ljudi radili dobro da ih ostavimo, ako su radili loše, Srpska napredna stranka i vlast u prethodnih pet godina je direktno odgovorna za sve što je loše uradila Komisija za hartije od vrednosti u ovih pet godina, jer nije preko nadležnog odbora za poslove finansija inicirala njihovu smenu. Mislim da je to matematika. Tu nema filozofije, nema ni ekonomije čak. Nema ničega. Čista logika. Čista matematika.Kada će Srpska napredna stranka konačno jednom da odgovara za svoje propuste? gospodo naprednjaci, suočite se sa vašom odgovornošću posle pet godina vlasti i recite – da pogrešili smo. Trebalo je ranije da smenimo članove Komisije za hartije od vrednosti, ali nismo stigli, nismo znali, nismo umeli, nismo šta ja znam već šta uradili.Dakle, nemojte da igramo neke igre ovde. Birate ponovo dva člana Komisije za hartije od vrednosti, odnosno predlažete, vi iz vlasti. Žarka Milićevića, Vladislava Stankovića, ako sam dobro razumeo, vi me demantujte. Jesu li oni bili članovi ove loše Komisije za hartije od vrednosti? Jesu. Kako oni opet da budu članovi jedne buduće dobre Komisije za hartije od vrednosti, ako su prethodnih pet godina loše radili? Dakle, ozbiljna pitanja.Slažem se sa vama u jednom i to ću sada da argumentujem. Loše je radila Komisija za hartije od vrednosti. Ona je jedan od ozbiljnih kancera ovog društva, samo što je trebalo da je smenimo pre pet godina, odnosno vi ste imali mogućnost da je smenite pet puta u prethodnih pet godina i niste je smenili nijednom, što je dokaz da ste vi Vlada kontinuiteta 5. oktobra. Vlada kontinuiteta sa Demokratskom strankom, Vlada kontinuiteta pljačkaških privatizacija, uništenja domaće proizvodnje, uništenja domaćeg bankarstva, uništenja svega što je domaći ekonomski interes. Da ste Dinkićevci, hvala kolega. Da ste Dinkićevci. Uostalom, ovih dana ste Dinkićevu suprugu postavili na važno mesto u državnom aparatu. Dakle, ne samo Dinkić, sada i šira porodica Dinkić da zauzme određene pozicije u državi. Odlično.Dakle, ja se sa vama slažem da je ta Komisija loše radila. Evo, zašto je loše radila. Zato što je uvek kada je trebalo da zaštiti interese malih akcionara, nepogrešivo zaštitila interese tajkuna u Srbiji. Uvek kada su tajkuni u čuvenom procesu takozvanog prinudnog otkupa, kada su imali mogućnost da preuzmu više 90% kapitala po niskim cenama, praktično prinudno uzimali od malih akcionara, ova Komisija nije reagovala. Znači, ova Komisija, a to je ovako jedna zgodna tema za vas koji ste lažni borci protiv korupcije i tajkuna, mogli ste ovde da se dokažete gospodo naprednjaci kako ćete da zaustavite tajkune u Srbiji.Ova Komisija za hartije od vrednosti mogla je da ih zaustavi. Nije to učinila. Vi ste to aminovali, vi ste to odobrili, vi ste dakle zaštitili tajkune preko ove komisije. I, žuti su, nije sporno, ali vi ste nastavili ono što su žuti pre toga radili. Vi nemate pravo sada da kažete Demokratska stranka. Šta ste vi uradili različito? Evo, ovog primera – Komisija za hartije od vrednosti ni u čemu se ne razliku od Demokratske stranke. Vi ste pet godina zadržali istu Komisiju iz perioda prethodne vlasti. Znači, vi se slažete sa politikom Demokratske stranke. Vi se slažete sa kadrovima Demokratske stranke. Između vas nema nikakve idejne razlike, političke razlike. I jedni i drugi štitite tajkunizaciju Srbije.Kakva je uloga ove Komisije za hartije od vrednosti u privatizaciji? U raznim privatizacijama, u raznim monopolima koje su strane firme osvojile na našem tržištu. Hoćete da vam navedem samo jedan meni inače omiljeni primer, hrvatskog „Agrokora“?Šta je sve kupio hrvatski „Agrokor“ u Srbiji? Šta sve kontroliše hrvatski „Agrokor“? Hajmo redom – „Ideja“, „Roda“, „Merkator“, „Dijamant“, „Frikom“. Mislite da je reagovala Komisija za hartije od vrednosti ili ona druga za zaštitu od konkurencije?

pokupuje pola tržišta u Srbiji, pokupuje pola firmi u Srbiji, pokupuje desetine hiljada državnih oranica u severnoj Srbiji, odnosno AP Vojvodini, srpskoj Vojvodini srpskoj Vojvodini i tako taj hrvatski tajkun danas dominantno utiče na tržištu poljoprivrednih proizvoda i trgovine u Srbiji.Da li je za to kriva Demokratska stranka? Da. Da li je Srpska napredna stranka nešto učinila da zaštiti konkurenciju domaćih proizvođača i da stane na put daljem monopolu hrvatskog „Agrokora“? Ne. Srpska napredna stranka nije uradila ništa za pet godina vlasti. Koliko još decenija vlasti gospodo naprednjaci vama treba da biste vi nešto uradili, da biste zaštitili domaće ekonomske interese, da biste zaštitili ekonomski patriotizam, da biste zaštitili

garantuju da će se bilo šta promeniti? Čime? Na lepe oči. Nekim programima u kojima ne piše ništa, nekim predlozima u kojima ne stoji ništa. Gde su oni napisali da će raditi drugačije od dosadašnje Komisije za hartije od vrednosti? Evo vi mi citirajte gospođo Tomić, gde. Odlično. Gde i šta će raditi? Šta će oni raditi drugačije? Da li će nastaviti da tolerišu zaduživanje države u stranim valutama? Imamo milijardu evra u obveznicima i zapisima koje država prodaje, direktno dovodi u pitanje funkcionisanje našeg sistema. Ovaj nerealni kurs dinara, ovaj uvoznički lobi koji uništava domaću proizvodnju, itd.Dakle, hoće li tu da nešto utiču? Hoće li možda da pomenu državu da ne radi to zaduživanje u stranim valutama, da ne ugrožava finansijsku stabilnost ovog našeg sistema ili će možda da podstakne berzu koja je umrla u Srbiji. Evo šta kaže nekadašnja direktorka Beogradske berze Gordana Dostavić, da pre dve godine u Srbiji proces privatizacije nije iskorišćen za izgradnju jednog od ključnih stubova tržišne ekonomije za berzu. Da nema opravdanog razloga za zapostavljanje razvoja berze.Ako se država usmeri ka ozbiljnijem razvoju tržišta kapitala može da pokrene novu industriju, nova zanimanja, nova radna mesta i privredne mogućnosti kao i alternativne vidove štednje i finansiranja.Ovo bi mene recimo, interesovalo da čujem od ovih uvaženih kandidata. Pod jedan kako će da pokrenu novu industriju? Pod dva – kako će da pokrenu nova zanimanja? Pod tri – kako će da pokrenu nova radna mesta? Pod četiri – kako će da otvore nove privredne mogućnosti? Pod pet – kako će da forsiraju alternativne vidove štednje i finansiranja? To je ozbiljan program. Kad to čujemo od uvaženih kandidata ili onih koji su ih kandidovali, a to je nesumnjivo vlast, mi ćemo vrlo rado da podržimo da podržimo javno nove članove Komisije za hartije od vrednosti, jer nama treba ta promena.Mi smatramo da je loše radila prethodna komisija. Mi hoćemo promenu, mi hoćemo svežu krv, ali izvinite, koji je dokaz da su ovi kandidati sveža krv? Ovde imamo kandidate koji su već bili, dvojicu u sastavu Komisije za hartije od vrednosti. Jesu oni sveža krv? Ako su loše radili do sada što ih ponovo birate?

što je zaključak, a što vi gospođo Tomić ipak niste rekli otvoreno, a nije malo razloga da ne kažete, niste prihvatili ni jednog kandidata koji je došao iz redova opozicije. Tačka. U redu je, ništa nije sporno. Pazite, ništa nije sporno, samo recite to.Dakle, svi predloženi kandidati su kandidati vlasti. To je u redu. Jeste vi na vlasti? Jeste. Da li imate većinu? Imate. Da li možete da postavite svoje ljude svuda u Srbiji? Možete. Ali, ćete vi i da odgovarate.Kao što vas ja pozivam na odgovornost za ovih pet godina za koliko ste dozvolili da loša Komisija za hartije od vrednosti ostane i rade taj posao loše, a mogli ste preko nadležnog Odbora za poslove finansija da inicirate njihovu smenu, gospođo Tomić, a to niste učinili, vi ste direktno odgovorni za loš rad Komisije za hartije od vrednosti.Tu je takođe bila simpatična ideja i od poslanika koji je govorio u ime strane Rasima LJajića kako imamo kadrove koji prelaze sa velikih plata na male plate zato što oni imaju želju da nešto promene u tom sektoru. I sad vi mislite da postoji neko u ovoj sali ko veruje u tu bajku?

da u ovoj komisiji će odlučivati kako će podržati tajkune protiv malih akcionara, kako će podržati krupne monopoliste da još nešto uzmu i kako će naravno za to da dobije adekvatan koruptivni iznos sredstava.Dakle, to je motiv za onoga ko dolazi u ovu komisiju komisiju - korupcija. Ako silazi sa velike plate na malu platu, njegov motiv je korupcija. Ja se zalažem za potpuno drugu stvar da ovi ljudi, ako zaista rade nezavisno i ako zaista rade kako treba, imaju 10 puta veće plate i da imaju motiv da rade u ovoj Komisiji za hartije od vrednosti, zato što je to važna komisija, zato što je regulator tržišta kapitala, zato što brine o domaćem ekonomskom interesu, zato što štiti ekonomski patriotizam. NJima treba 10 puta veće plate dati.Ali, dati.Ali, ne, vi nam pričate bajku kako neko sa velike plate dolazi na malu platu u Komisiju za hartije od vrednosti zato što je šta –patriota? Pa, ko veruje u tu priču? Jasno mu je da dolazi zato što Komisija za hartije od vrednosti daje prostor za koruptivne radnje. Ja sam vam naveo koje su koruptivne radnje. Zaštita tajkuna kada se otimaju po niskim cenama akcija malih akcionara, zaštita velikih monopolista poput hrvatskog „Agrokora“ koji kupuje pola Srbije, a niko ne reaguje i niz drugih stvari o kojima sam ovde govorio uz naravno odsustvo bilo kakve kreativnosti za ono što je njihov glavni posao.Šta je njihov glavni posao? Državna regulacija tržišta kapitala. Dveri se za to zalažu. Mi smo protiv slobodnog tržišta da se razumemo, na takav način zasnovanom da svako može da radi šta hoće protiv interesa ove države. E, ne može. Ne može. Ne može hrvatski „Agrokor“ da kupuje u Srbiji kako hoće i šta hoće. Kada se Dveri budu pitale i odlučivale to neće moći. Zato što to nije srpski ekonomski interes, već je to hrvatski ekonomski interes.To je razlika između ekonomskog koncepta koje Dveri zastupaju i neoliberalnog ekonomskog koncepta koji zastupaju Mlađan Dinkić, svi kandidati DS kroz noviju istoriju zaključno sa Aleksandrom Vučićem koji je vrhunac 5. oktobra i neoliberalizma.

niti ste me uverili da je ovo nezavisno telo. Naprotiv, izuzetno je zavisno od volje vladajuće većine koja bira sve ove članove.Molim vas da mi odgovorite na pitanje - zašto ih niste do sada smenili ako su loše radili, a imali ste pet godina i da mi odgovorite na pitanje zašto ponovo birate dva člana iz prethodne komisije koja je loše radila?To su ozbiljna pitanja, pa, kad odgovorite na ta pitanja onda ćemo da nastavimo dalju diskusiju. Hvala.

Ja više neznanja nisam čuo u životu.Znači, Komisija jeste regulatorno telo, reguliše tržište hartija od vrednosti po zakonu, pročitajte. Druga stvar, nije tačno da neki članovi Komisije nisu promenjeni. Ja sam kao tadašnji predsednik Odbora za finansije naterao tadašnjeg predsednika Komisije da podnese ostavku i još jednog člana. Toliko o istini kako je radila Komisija.Treća stvar, privatizacija privatnih firmi. Ovo je nov termin u zakonodavstvu. Znači, postavlja pitanje - kako su mogli da se prodaju „Idea“, „Merkator“, „Rodić“? Hoćete vi nekom da zabranite da kupi privatnu imovinu? Pa, ne možete privatno je privatno.

Pa, to nema nikakve veze sa tržištem hartija od vrednosti. Pa kaže - državne hartije od vrednosti, pa zato ne vodi komisija nego Centralni registar za hartije od vrednosti. Naučite zakone, ljudi.

ako na to mislite da trajete politički, ne vidim tu dužeg života koliko će da bude ovaj saziv. Počnite da učite. To je zanat. Vođenje politike je zanat. Vođenje države je zanat. Mnogo vama treba da budete početnik. Vi još niste ni to. Lepo je to kada predstavnik vladajuće stranke koji je 20 godina, 30 godina, koliko godina gospodine Arsiću, državni funkcioner na državnim platama i ostalim varijantama, nama drži ovde lekcije o radu, učenju, zanimanjima i ne znam čemu drugom i zanatu posebno.Dakle, mogu da razumem da se vama ne sviđa ekonomska politika Dveri. Vi ste taoci neoliberalnog ekonomskog koncepta. Vi znate samo ono što vas je Dinkić naučio. Vi ne znate ništa drugo. Da SNS zna šta drugo, vi bi za ovih pet godina uradili nešto drugo od onoga što je Dinkić radio.Ne radio.Ne vidim zašto se vi ljutite. Jeste li dinkićevci ili niste? Ako niste dinkićevci ustanite i recite – mi nismo dinkićevci. Mi se zalažemo za drugačiju ekonomsku politiku i da konačno saznamo koja je vaša ekonomska politika.Pustite vi Dveri da mi učimo, da mi radimo, da mi napredujemo, to se nesumnjivo dešava. To već vide građani Srbije. To sve ide kako treba. To ide u odlučnom pravcu. Ne brinite vi za to. Vi brinite za to što ste vi na vlasti. Mislim da smo mi vrlo precizno rekli – da, najrazličitijim državnim merama kakva je i Komisija za hartije od vrednosti kao regulatorno telo na tržištu kapitala. Ograničićemo monopol stranih firmi u Srbiji.Nećemo im dozvoliti da kupuju šta hoće i kako hoće po Srbiji. Da, nećemo im dozvoliti. Da, nećemo im dozvoliti, da li treba kažem još jednom? Da, nećemo im dozvoliti, jer to nije u našem domaćem ekonomskom interesu. Radićemo samo ono što je u srpskom domaćem ekonomskom interesu.Koji je naš privrednik mogao da kupi nešto u Hrvatskoj?

107.Ovde se postavilo pitanje od strane čoveka, koji je izgleda kompetentan za sve, da je jedan kandidat za Komisiju za hartije od vrednosti iz jedne privatne kompanije konkurisao za Komisiju za hartije od vrednosti i da je sa veće plate prešao na manju.Mene

velikog Srbina, najvećeg Srbina u istoriji koga je srpska majka rodila, i zanima me kojeg je to investitora Boško Obradović doveo u Srbiju?Aleksandar Vučić je doveo mnogo investitora, i sa zapada i sa istoka. Smanjili smo nezaposlenost, imamo investicija više nego što smo ih imali za sve vreme od 5. oktobra do danas. Ali, me zanima kog je investitora doveo Boško Obradović?

Pa, to je ista ona laž, da li se sećate onog Srbina sa Kosova koji kaže da je glasao za Vučića, a imao je 115 godina. E, tako kao što je taj Srbina sa Kosova imao 115 godina i glasao za Vučića, tako je i Veroljub Arsić državni funkcioner 30 godina. Pa, Veroljub Arsić je, Veroljube koje si godište, 1968. godište? Pa, nije mogao da postane državni funkcioner sa 10 godina. Možda je to Bošku Obradoviću moguće, ali Veroljub Arsić nije državni funkcioner toliko dugo. **Maja Gojković** Hvala poslaniče.Smatram da nisam povredila član član 107. stav 1 - da je govornik dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Znači, ne mogu da cenzurišem ono što je u replici rekao Boško Obradović, niti imam bilo kakva saznanja, imam ali ne mogu da se mešam, jer znam da Veroljub Arsić

Naravno, prima je i poslanik Boško Obradović i ne vidim da je to nešto pežorativno.Lično se zalažem da svi poslanici budu ovde zaposleni, da bi ovde bili posvećeni radu, ali sam u manjini,

Hvala.Povredili ste član 103. Poslovnika, dozvolili ste u okviru povrede Poslovnika da poslanik Martinović govori repliku i da objašnjava stvari koje nemaju nikakve veze sa povredom Poslovnika.Ovo se konstantno čini, jer kada dozvolite povredu Poslovnika, dozvolite repliku u okviru povrede Poslovnika, onda oni na koje se odnosi, u ovom slučaju poslanici Dveri, ne mogu da odgovore, odnosno nema replike. Pa, bih vas zamolio da poštujete član 103. i da prekinete govornika ako u okviru povrede Poslovnika u stvari koristi repliku. Hvala.

dotičnog gospodina koji je apsolutno najmanje govorio o ovoj tački, ali je rekao nešto zastrašujuće i zato sam i mislio na član 107. da se pozovem. Morali ste da reagujete, rekao je nešto zastrašujuće što ugrožava i ekonomsku bezbednost ove zemlje.On je najavio da bi zabranio privatnicima da prodaju svoju privatnu imovinu. Da li ste svesni šta je rekao? Vi bi pred svakim međunarodnim sudom, arbitražom izgubili spor. Višemilionske štete bismo plaćali zbog takve skandalozne i sumanute politike koju bi dotična grupa vodila. Molim vas da reagujete u buduće, zato što ovo zaista može da izazove kontraefekat, da niko ne želi da investira u ovu zemlju zbog pravne i ekonomske nesigurnosti koju neko ovde najavljuje. Hvala vam. **Maja Gojković** Hvala.Ali, ne mogu stalno da budem cenzor, umorim se stvarno.Sada nema replike. Znači, poslaničke slažem se da treba da se govori samo o tački dnevnog reda. Milorad Mijatović je jedini do sada govorio samo o tački dnevnog reda.Da, daću vam repliku, da svakako.Sada ćemo se malo igrati povrede Poslovnika, znate kako to ide, pa ću vama dati repliku i tako dalje.Imamo

vezi sa članom 103. stav 9. koji jasno kaže da ne može unutar reklamiranja povrede Poslovnika da se koristi pravo za repliciranje drugom narodnom poslaniku. Nije uopšte sporno da su se gospodin Martinović i gospodin Đukanović javili za repliku. Vi ima date repliku, oni odgovore šta imaju, posle date meni repliku, ja odgovorim njima i idemo dalje. To je normalna parlamentarna praksa, ništa to nije sporno.Ali, da oni dobiju pravo na povredu Poslovnika koju koriste kao pravo na repliku, a ja onda nemam pravo na repliku, jer nema replika na povredu Poslovnika, e, to se zove kršenje Poslovnika o radu Narodne skupštine, člana 27.Znači, nikakav problem nije, dajte vi njima pravo na repliku, neka oni odgovore na stavove Dveri. Gospodin Arsić je to uradio na vrlo korektan način, rekao je šta on misli o onome što sam ja rekao, ja sam njemu odgovorio. To je dobra parlamentarna praksa, mi to podržavamo. Ali, da ne bude ovih, da kažem, zloupotreba Poslovnika, gde se unutar povrede Poslovnika koristi pravo na repliku, a onda mi ne možemo da dobijemo pravo na repliku, zato što nema replike na povredu Poslovnika.Samo bih apelovao na vas i ako to uspostavimo, mislim da smo na dobrom pravcu da uspostavimo jednu dobru parlamentarnu debatu.